na iduću točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 725 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministra financija Igor Rađenović. **Rađenović, Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, također dio ovoga paketa sa evo nekoliko ključnih izmjena. Prva od njih je usklađenje sa Direktivom 86, od milja među nama zvanom direktivom majka kćer, a koja dakle detaljnije propisuje postupak prepoznavanja prihoda od dividendi i udjela između povezanih društava. Tako da se oni onda isključuju iz jedne od poreznih obveznica tih društava, kažem u cilju sprečavanja porezne evazije ili eventualno dvostrukog oporezivanja na zajedničkom tržištu. Tu se detaljnije propisuje taj postupak pa odlazimo od tih rizika. U sklopu usklađenja zakona o kojima smo upravo nedavno govorili, dakle podizanje praga na 3 milijuna držimo da je konzistentno da i ovaj prag dakle ulaska u poreza na dobit podignemo također na 3 milijuna kuna kao što smo to napravili i sa PDV-om. A pored navedenog kriterija mijenja se i onaj kriterij po kojem se obavezno ulazi u sustav poreza na dobit. Prije je to bio jedan od kriterija ispunjenja samo jednog kriterija, vrijednost dugotrajne imovine, broja radnika ili visine dohotka. Jedan od tih kriterija kada ga ispunite je bio dovoljan da obligatorno ulazite u porez na dobit. Ovim prijedlogom zakona treba kumulativno ispuniti dva kriterija, dakle vrijednost imovine veća od 2 milijuna, broj radnika veći od 15 radnika ili visina dohotka veća od 400 tisuća kuna. Tada je to kažem postojala obveza da je samo jedan kriterij, sada dižemo dva. Također, omogućava se onima koji žele, a ne ostvaruju ove, onim poduzetnicima koji žele, a ne ostvaruju neke od ovih uvjeta da uđu u sustav poreza na dobit dobrovoljno i skraćuje se vrijeme boravka u kojem oni moraju ostati u tom sustavu poreza na dobit. Dosadašnji zakon propisivao je pet godina. Ovaj zakon propisuje tri godine. Što se tiče reinvestirane dobiti ocjenjujemo da je to mjera koja je dobra, koja je na tragu svih drugih mjera koje jesu za održanje živosti živosti hrvatskog gospodarstva i da od nje ni u kom slučaju ne možemo odustati, iako je bilo takvih špekulacija. Jedino postrožujemo nešto njene uvjete, dakle reinvestirana dobit kao takva ostaje, ali je mogu koristiti samo oni porezni obveznici koji su zaista izvršili investicije u dugotrajnu imovinu, a ne oni koji su ih odgodili ili koji su smanjili svoj broj radnika. Znači, propisujemo da broj radnika koji je u godini u kojoj se, dakle dobit eventualno reinvestira mora zadržati barem na razini toj, barem još dvije godine. Brojka, procjena oko koje je kolega Šuker već dvaput ako sam dobro čuo spomenuo 500 milijuna kuna koje očekujemo je procjena iz Nacionalnog programa reformi, možda jedna od onih koja je meni isto tako dosta dalja oko te procjene. Ali kažem, ona stoji kao takva u Nacionalnom programu reformi i poslana je u Europsku komisiju i kao takve je se držimo kao i sve procjene i u krajnjoj liniji i Europska komisija i Vlada i sve institucije dvaput godišnje vrše inače svoje procjene proljetne i jesenske, pa ćemo kada dođe vrijeme vidjeti i sa tom procjenom što to znači. Ali za sad ona stoji 500 milijuna kuna i kao takvu je očekujemo. Evo to bi otprilike bile one ključne izmjene. Ima još tehničkih izmjena oko postupaka za način priznavanja rashoda vrijednosnog usklađenja imovine. Neke izmjene oko provođenja samih poreznih postupaka koje su našim dragim poreznicima vrlo važne. Ali ja vas zaista ne bih zamarao sa tim detaljima i tu završavam svoju uvodnu raspravu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. U ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića govorit će poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa kolegicom, kolege i kolegice. Klub će podržati prijedlog ovog zakona i nema se šta puno ni dodati. Ja ću se zadržati na olakšici reinvestirane dobiti. I kao što vidimo to su brojke od preko 1 milijarde 1 milijarde i 300, u ovoj godini procjena milijardu i sto u 2013. Znači, ogromna olakšica koja je dana trgovačkim društvima da bi popravili ili svoju likvidnost ili da bi na neki način ulagali. Isto mislim da prijedlog da se promjena korištenja sredstava odrazi tek u 2016., znači na podneseni obračun poreza na dobit za 2015. što znači i 2015. ocjenjujemo da likvidnost bitno nije riješena, pa još ostavljamo mogućnost da se održanjem ja bih rekao povećanjem kapitala za jačanje likvidnosti pojedinih tvrtki još i cijelu iduću godinu koristimo. I mislim da svaka pomoć u bici za nelikvidnost koja traje tri godine je sasvim dovoljna, sasvim dovoljna. Na žalost, prve dvije pokazuju da nismo uspjeli kompletno u toj bici. Ali očito da kad govorimo o porezu na dobit i olakšicama onda zaista se mora prema bitci za radno mjesto i prema novim investicijama, prema ulaganju. Tako da nakon tri godine mislim da je krajnje vrijeme da podržavamo samo one koje će se boriti za novog radnika i investiciju. Dapače, ja moram reći da ćemo svi mi biti sretni ako to bude nula, znači ako se ne ostvari ova ušteda za državni proračun u 2016. od petsto milijuna jer onda će bit investicija, bit će nova radna mjesta pa će bit prihodi od poreza na dohodak, bit će prihodi od PDV-a pa onda i ova olakšica će imati svoju pravu funkciju. Znači, ne treba se puno brinuti sa ovim procjenama, jer one su procjene koje pokazuju ako na žalost ne bude investiranja bit će uštede od 500 milijuna. Ako bude bit će povećani prihodi po osnovu drugih poreza, pa u tom dijelu mislim da nije bitno da li smo puno pogriješili na ovoj procjeni. Ali ja bih ovdje iskoristio priliku da govorim o nečemu što na žalost nismo u stanju podnijeti niti amandman. Zašto? Jer kad ne dirate neki članak, onda nismo u stanju dat ni amandman. Ali kad gledamo cijeli paket koji je pred nama, onda se ponovo vraćamo u Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. S obzirom na zaista gubitak od preko 2 milijarde koje će jedinice lokalne samouprave imati zbog drukčijih osnovica i povećanje olakšica po porezu na dohodak tog trenutka je pitanje što učiniti za zakonom, temeljnim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave. I samo smo tu trebali naći rješenja, a ne govoriti i slati poruke naći ćemo kompenzacijske mjere, pa diramo porez na nekretnine, pa onda čak onu porez na onu porez na prihode od kamate ćemo vraćati opet jedinicama sa posebnim područjima, odnosno za nadoknadu isplate ja bih rekao i da ne nabrajam što još sve govorimo. Samo smo se trebali uhvatiti temeljnog zakona, Zakon o financiranju jedinica samouprave. I ako se sjećate nekad su zajednički porezi bili porez na dohodak dohodak i porez na dobit. I što smo trebali? Porez na dohodak u punom iznosu ostaviti gradovima, općinama, županijama i za decentralizirane funkcije, 100%. I tog trenutka manji bi bio udar na jedinice lokalne samouprave. A vratiti porez na dobit u kojoj funkciji? U funkciji za poravnanje određenih nelogičnosti kod jedinica lokalne samouprave jer to država financira, može ga financirati. Uvodimo novih 1,5% za projekte koje treba sufinancirati iz EU. Pa dajmo to iz poreza na dobit. Znači, neka država iz ovog poreza koji će ona ubirati vraća jedinicama lokalne samouprave za poravnanje i za ja bih rekao financiranje zajedničkih programa. I mi smo riješili problem, ne trebaju kompenzacijske mjere. Probajte izračunati pa ćete vidjeti da poravnanja nisu problem, imate čak viška sredstava u fondu od ranije, nisu problem. Znači, ako je tih 1,5% i država želi pomoći pa nek iz tog prihoda. I da smo mi razgovarali najprije o Zakonu o financiranju lokalne samouprave vjerujem da bismo mogli danas razgovarati da u ovom zakonu definiramo da dio sredstava treba ići i za ove potrebe, a onda ćemo kroz Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave utvrditi i određene odnose. Prema tome, smatram da će vrlo važna rasprava biti kod Zakona o financiranju lokalne samouprave i bitka da se ponovno dio poreza na dobit smatra zajedničkim prihodom. Ali zajedničkim prihodom u tom dijelu da bi se dio sredstava trebalo dati za poravnanja jer upravo tu je oni oni koji više participiraju mogu financirati one slabije kojima nedostaje sredstva, a da ne govorim da je posao države da nemoćnima pomogne sa tih 1,5%. pa čisto smatram da ako nađemo rješenje kod Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave da ćemo se nažalost morati vratiti ponovno na ovaj zakon samo sa jednom odredbom da je moguće sredstva koristiti i za potrebe jedinice lokalne samouprave. (SDP)** Za repliku se prijavio Ivan Šuker. dio poreza na dobit, da li je to 10 ili 20% je prihod jedinica lokalne samouprave i da se on praktički ne uplaćuje na proračun lokalne samouprave jer opet najveći dio bi pobrao Zagreb, Rijeka i Split nego da se naprosto formira Fond za izravnanje, a onih 16% za Fond za izravnanje da se raspodijeli prema jedinicama lokalne samouprave a ne da se dogodi da smo mi jedinicama lokalne samouprave za decentralizirane funkcije prepolovili sredstva. I sad možete misliti kad Vlada donese odluku o standardima u osnovnom i srednjem školstvu koliko će taj Fond za izravnanje morati narasti. On će morati narasti 500, 600 milijuna kuna u državnom proračunu ako hoćemo zadržati ovakav standard školstva kakav sad imamo. Jer mi smo naprosto uzeli tih 600 milijuna. I zato taj Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave možda je najprije njega trebalo raspraviti pa bi onda možda i Vlada uvidjela neke svoje greške. A što se tiče poreza na dobit vi dobro znate da smo ga maknuli od jedinica lokalne samouprave samo iz jednog razloga što svi oni koji imaju najveću dobit, to su banke, to su nebankarski sektor, osiguravajuća društva, leasing društva, energetske kompanije, svi su praktički u Gradu Zagrebu iako taj trošak, zapravo njihovu dobit zbog same prirode usluga ostvaruju svi građani RH, međutim dobit je išla samo u Grad Zagreb. I onda se u principu zbog toga donijela odluka da dobit bude prihod državnog proračuna. Ali sad s obzirom na ovu intervenciju se može napraviti da recimo što ja znam 15 ili 20% poreza na dobit da se od toga formira Fond za izravnanje a da ovih 16% za decentralizirane funkcije za Fond za izravnanje da se raspodjeli nešto direktno, a nešto za decentralizirane funkcije i na takav način se pomogne jedinicama lokalne samouprave. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić i Kajin. Nema ih, gube pravo na raspravu po ovoj točki. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Hrvoje Nekić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, zamjeniče ministra s pomoćnicom, kolegice i kolege. Da, ovaj zakon je dio paketa ovih zakona o kojima raspravljamo danas. Evo kolega Šuker je to već danas i spominjao, zamjenik ministra pa i kolega Linić, što se tiče same procjene ona je takva kakva je. Procjena je pola milijuna. Kolega Linić kaže ako bude 0 možemo biti zadovoljni. Pa na kraju ćemo vidjeti koji će efekt donijeti taj zakon. Evo ja zaista s obzirom da je već kasno neću duljiti, samo ću još jednom ponoviti osnovne stvari koje se ovim zakonom uređuju. Dakle, predlaže se usklađenje s direktivom odnosno EU zakonom kojim se propisuju odredbe koje će spriječiti dvostruko oporezivanje, odnosno dvostruko neoporezivanje prihoda između povezanih društava, korištenje porezne olakšice reinvestirane dobiti, dodatno se uvjetuje investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih. I treće, paralelno s promjenama u PDV-u propisuje se i obveza obračuna poreza na dobit za fizičke osobe s prihodima većim od 3 milijuna kuna za razliku od dosada gdje je vrijedila odredba o 2 milijuna kuna. Evo, klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba DC-a i Novog vala prijavila se Vesna Škare-Ožbolt. Nema je, gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U ime kluba HNS-a govorit će A oprostite, oprostite tu je označeno kao pojedinačna pa sam stavio iza. Dakle, u ime kluba HDZ-a poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege pa bez obzira na ove brojne auditorije koji se nalazi u ovom visokom domu i na jednu pomirljivu atmosferu ja moram nešto reći što je osnovno pravilo kad se govori o porezima, najgora stvar je često mijenjati Porezne zakone. I to je nešto što nije dobro, to je nešto što nije pametno osobito u zemljama kao što je Hrvatska koje žele privući investitore i mene ovaj zakon podsjeća na onu narodnu "Prvo zob a onda bič." Dakle, ako po ovom zakonu i još nekim drugim zakonima dodamo ono što je Vlada govorila što se s njima želi postići, i sad kad nakon 2 godine najprije se odustaje od zdravstvenog doprinosa, pa se odustaje od ovoga i sad gledajte koju mi situaciju imamo. Dakle, mi ćemo praktički unutar tri godine imati različite odnose porezne prema ljudima koji su napravili identičnu stvar a to je da su dio svoje zarade uložili u prostorni prostor ili u osnovno sredstva. Međutim, ja sam pobornik onoga što većina pravih menadžera i poduzetnika govori a to je ne može mene ni jedna porezna stimulacija stimulirati da bi ja investiralo. Jer svako ko investira zbog toga da bude oslobođen poreza taj je napravio kardinalnu grešku i ona će mu se sutra razbiti o glavu. Ljudi idu investirati kad procjenjuju da sa novim strojem, sa dva ili tri nova zaposlena može proizvesti nekakav proizvod ili pružiti nekakvu uslugu i to plasirati na tržište i na takav način ostvariti i veći dohodak i veću dobit. I to je logično normalno razmišljanje. Nema nikoga ko će reći ja sad idem kupiti stroj zato što mene država neće naplatiti milijun kuna poreza. Znate ko je tako radio? Nažalost to se događalo našim poljoprivrednicama. Kad je država počela sufinancirati 50% traktora i oni ako su bili odvojili 30 tisuća eura za traktor, umjesto da su onih 15 spremili doma pa kupili nešto drugo, oni su nažalost kupovali skuplje traktore. Možda se to nekome neće svidjeti ali to nažalost istina. I dajmo prestanimo već jedanputa imati tu nekakvu socijalističku dogmu u glavi da će neko ulagati u posao smo zbog toga što će dobiti poreznu olakšicu, to nije istina. Imali smo mi onaj zakon da ako neko uloži, ako zaposli 75 ljudi šta ja znam uloži toliko i toliko milijuna, 10 godina plaća ne plaća porez na dobit. Pa je onda bilo ako zaposli 25 ljudi i uloži 20 milijuna 10 godina plaća samo 50%, pa onda opet niže 25%. Pa gledajte to je daleko povoljnija porezna olakšica od ovoga, rezultat je takav kakav je, nažalost nikakav. Imamo gubitak od 200 tisuća radnih mjesta, imamo 300 tisuća nezaposlenih, imamo užasno lošu strukturu gospodarstva praktički proizvodnje nemamo. I možda je nama najveći problem u ovom trenutku što nemamo proizvodnje. bilo bi daleko lakše i ja bih bio prvi koji bi dignuto ruku da deficit državnog proračuna bude i 25 milijardi, da damo 5 milijardi u poticaj u proizvodnju ali da znamo da ćemo otvoriti 10, 20, 30 tisuća radnih mjesta. Gledajte, mi smo godinama na ovaj ili onaj način gurali novce u brodogradnju. U proteklih 10 godina, evo tu je i kolega Linić, za vrijeme one Vlade pokojnog Račana i za vrijeme HDZ-ovih vlada mi smo upucali u brodogradnju 25 milijardi kuna i što imamo danas? Praktički tri polumrtvaca. Bez obzira što tko priča ili što tko mislio. Gledajte, mi sad kažemo da ćemo u 2016. i to je ono što nije ozbiljno, što nije dobro državni proračun će na ime toga što ćemo ukinuti nekakva prava na poreznu olakšicu ubrat 500 milijuna, pa to je dokaz totalno promašene mjere. Bez uvrede kolega, ali mislim to je dokaz da smo totalno promašili smjerove, da ih nismo pogodili. Jer što znači ako ćete vi promijeniti, ako on ne otpusti radnika, ako u tri godine, što to znači, ništa, ništa ne znači. To trebamo realno gledati. Međutim, ono što mene posebno golica i na to sam posebno alergičan a to su te majke, kćeri, brača, sestre u poduzećima zbog toga smo uveli taj nesretni OIB koji nažalost nikada nije profunkcionirao u punoj snazi, da vidimo tu lepezu ko je čiji vlasnik i da onda onaj Zakon o povezanim društvima konačno srušimo i da dokažemo da je tamo neko petnaesto poduzeće itekako u kakvoj vezi sa onih pet poduzeća koja su ostavile minus i nelikvidnost. E kad budemo to rješavali onda nam ove olakšice neće trebat. I zato ova definicija majka, kćer, međusobno povezana društva to možemo objesit mačku na rep. Ako ima bilo kakvu vezu vlasnik poduzeća njegovo poduzeće s nekim drugim poduzećem budite sigurni da se ona itekako povezani i da od onoga zadnjega koji ima nekakav prihod i nekakvu vrijednost treba naplatiti obveze od onoga prvoga. I možda taj članak gdje se govori o tom prelijevanju sredstava je važniji za mene od bilo čega u ovoj cijeloj priči. Jer će naprosto spriječiti to prelijevanje i odlijevanje. Jer gledajte najlakše je reći koliko je u Hrvatskoj nenaplaćeno, ali ako vama od ukupnih 50 milijardi ili koliko je već bilo bilo obveza i dugova, 68% sredstava duguje poduzeće bez jednog zaposlenog pa to je jasno signal za uzbunu u svim zakonima koje reguliraju od trgovačkog suda pa do Poreznih zakona da nešto ne štima i da to treba riješiti i onda ćemo se vratiti i na ovaj zakon maloprije što se tiče i porezan na dodanu vrijednost i neplaćanje poreza. Vidjet ćete što će se sada dogoditi nakon što nešto što je bilo jako važno u proteklim godinama to je da obrtnici su plaćali porez na dodanu vrijednost prema naplaćenoj realizaciji a oni koji su vodili knjigovodstvo prema porezu na dobit, dakle i obrtnici i poduzetnici su plaćali prema fakturiranoj vrijednosti. Sad se daje mogućnost obrtnicima da dobrovoljno, bez obzira da li ispunjavanju ili ne ispunjavaju uvjete, plaćaju porez na dobit. Pa tko će si riskirati tko ima malo veći dohodak da na najveći dio dohotka plaća stopu od 40%, a ovdje ima istovremeno stopu poreza na dobit od 20%? je nešto o čemu porezna uprava itekako treba razmišljati, kad završe konzultacije, onda će možda ćuti. To je nešto o čemu porezna uprava itekako treba razmišljati i to će se sigurno dogoditi. Nisu naši ljudi niti neuki, niti nisu naši ljudi oni koji neće iskoristiti ono što im zakonodavstvo nudi. I kao što su se mali i srednji poduzetnici bunili i obrtnici koji su zbog prometa od 2 milijuna kuna morali voditi dvojno knjigovodstvo, da moraju otići i voditi vojno knjigovodstvo i plaćati porez na dobit i samim tim plaćati PDV prema … plaćati PDV prema … vrijednosti, tako će vam se sada događati obrnuti proces i s punim pravom. Zašto bih ja platio samo zbog drugačijeg organizacijskog oblika porez na dohodak 40%, a ovdje imam mogućnost platiti porez na dobit 20% i raditi što hoću. I druga stvar, nemojte zaboraviti da obrtnici nemaju plaću. Dakle, njima je kompletan dohodak, dohodak, a kad ode u poduzeće, imat će plaću i druga stvar, pogledajte si uvjete za otvaranje jednog obrta, a pogledajte si uvjete za otvaranje iste takve djelatnosti kad je otvara poduzeće. Neusporedivo je lakše otvoriti poduzeće i baviti se nekakvom djelatnošću, vi morate zaposliti samo majstora nekog koji to radi i ispunili ste uvjete, ako imate nekakvo specijalno zanimanje, a za obrt je ipak malo potrebna drugačija situacija. Dakle, jedna naočigled promjena koja će dovesti do puno, puno lančanih reakcija i puno lančanih promjena i to je ono kad smo radili Zakon o fiskalnoj odgovornosti, znate što, nismo mi neke odredbe u Zakon o fiskalnoj odgovornosti stavili zbog toga što je to bio nečiji hir, nego upravo sagledavajući sve ovo što se može dogoditi pa smo tražili to da u svaki prijedlog zakona se unese i procjena fiskalnog učinka. A procjena fiskalnog učinka još su ovi procesi koji će se dogoditi. No, kažem nemamo razloga da ne podržimo ovaj prijedlog zakona jer na kraju krajeva on je tragu onoga što je naš klub govorio već 3 godine, ali kao odgovorni ljudi i ajde, imamo nešto malo iskustva, željeli smo upozoriti na neke stvari koje se mogu dogoditi i na koje treba itekako paziti, ali kažem, ovakve promjene svrstavaju zemlje u zemlje koje nemaju pravnu sigurnost i ja sam pobornik onoga boljeg i malo lošijeg zakona da traje duže, ali evo, prvo …, a poslije toga … ne sviđa. Hvala lijepo. Imamo prijavljenu jednu repliku, Domagoj Ivan Milošević, izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Šuker, želim samo … na sve što ste rekli, a to je da htjeli mi ili ne, sad kad smo punopravna članica EU, ali i prije, sad mnogo više, kao što su i tvrtke u konkurenciji sa svojim europskim partnerima, konkurentima, kako god hoćete, tako su i države u konkurenciji u natjecanju, pa i poreznom natjecanju, ne samo unutar nekakve šire nego u odnosu na mnoge države, u borbi za investitore pa ako hoćete … za zadržati vlastite kupce. Nikad jednostavnije nego proteklih godinu dana, otići na internet, naručiti nekakvu robu, dobijete dostavom, trošak dostave je Dakle, odite na amazon, odite na ebay, danas dobivate robu po sniženim cijenama raznorazne vrste. Dakle mi jednostavno, mi moramo raditi na tome da budemo porezno puno konkurentni i to se ne tiče samo dobiti oporezivanja kapitala i slično, nego općenito svih poreznih stopa koje koje danas imamo u Hrvatskoj, a spomenuli ste, imam još toliko minuta i brodogradnju, postoji samo jedno rješenje za buduće takve pokušaje. Mislim da ste rekli 25 milijardi, samo je jedan način za to izbjeći, a to je privatno vlasništvo. U privatnom vlasništvu koliko ja znam nema u Hrvatskoj se ne daju subvencije, prema tome isto se tiče i ovih tvrtki o kojima sam danas govorio pa i imunološkog zavoda. Mudra država bi razdvojila u imunološkom zavodu ono što se tiče krvnih derivata i plazme u odnosu na sve ostalo što je globalni biznis. To bi privatizirala, a krvne derivate bi zadržala u svom sustavu, to bi imala pod nadzorom. Evo, hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara, Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milošević, dakle ja sam brodogradnju spomenuo u kontekstu onoga da ljudi ulažu zbog toga što će dobiti poraznu olakšicu, oni koji stvarno žele napraviti posao ulažu zbog toga što u tome vide nekakav prosperitet. Tako i država je godinama ulagala u brodogradnju iz nekakvih tradicionalističkih razloga, a ne iz gospodarskih i tržišnih. Naprosto ih nije natjerala da se restrukturiraju jer da smo ih natjerali da se restrukturiraju, možda bi situacija u tim brodogradilištima bila danas drugačija i možda onaj javni dug koji je skočio 2011., tako strašno skočio isključivo zbog brodogradnje, ne bi bio takav kakav je, nego vjerojatno bi bilo nešto drugo. Međutim, kad danas gledam sve ove zakone i ove zakone o kojima ćemo raspravljati poslije, koliko je to 25 milijarda, koji su to silni novci i da je to pametno gurnuto u nešto suvislo ili da su se natjerala ta brodogradilišta da se restrukturiraju, vjerojatno danas ne bi govorilo o 300 tisuća nezaposlenih i vjerojatno ne bi govorili o milijun i 340 tisuća radnih mjesta, nego bi vjerojatno govorilo o milijun i 600 tisuća radnih mjesta.

Evo, kolega Šuker malo puše. Ovo je, svi kažu jedan od dijela paketa poreznih zakona i svi oni zakoni koji će nama doći ovdje u raspravu, što danas, što sutra porezni, u biti pokazuju realno reforme u poreznom sustavu. zato što ćemo imati Zakon o poreznoj upravi, nego jedan veliki paket zakona koji podiže standard. vidimo jednu iznimno bitnu stvar, a to je da se povezane osobe, ne samo prilikom analiza isplate poreza na dobit i dividende povezuju analiziraju i sprečava se u biti ne samo porezna evazija u RH nego se umrežavamo sa EU. Kada uzmemo u obzir onaj članak 63. Opće poreznog zakona to je sve otprilike jedna kontrola način da ne dođe ne samo do pranja novca, nego do izvlačenja sredstava i neplaćanja poreza. To je sve to podizanje standarda. Isto tako kada govorimo o podizanju limita limita na 3 milijuna kuna s obzirom da smo u prethodnom zakonu i ulazak u PDV podigli na 3 milijuna kuna sasvim je jasno da ovaj zakon mora pratiti da ima logike po tom pitanju. Kada govorimo o oslobođenju plaćanja poreza na dobit odnosno reinvestiranu dobit postavljaju se isto dodatni standardi. 20% poreza na dobit realno govoreći i nije velik porez na zarađeno. Mjera ako se reinvestira u dugotrajnu imovinu, ako se zadržava zapošljavanje dodatna je mjera koja nije slažem se ključna da bi netko ulagao u RH. ključna je ona cijela matematika, izračun. Drago mi je da svi ovi porezni zakoni koje ćemo donositi ili ćemo raspravljati u biti su poboljšanje onoga što imamo. Nije dobro mijenjati, ali ako mijenjamo nešto što je u korist investitora, šta je u korist građana onda treba promjena realno je nešto što u biti Kako će biti efekti ne samo ovoga zakona nego svih zakona? Realno, oni jesu usmjereni na povećanje potrošnje, na veću gospodarsku aktivnost i na izbjegavanje porezne evazije. To su tri ključne stvari, tri ključna elementa kada gledamo u ove u ove porezne zakone i one koji će doći samo pokazuje jednu aktivnost ne samo namjeru i želju dobru Vlade nego jednu aktivnost konkretnu i jasnu u vrlo složenom paketu poreznih zakona da se u idućoj godini i sa porezima pomogne da se digne potrošnja da se izađe iz recesije da gospodarstvo bude bolje, da bude kvalitetnije, da im osiguramo onu protočnost i potrebitu ulogu države u pomaganju u investicijama i u realizaciji. Danas evo malo digresije, imali smo i na Odboru na proračun iako govorim u ime kluba raspravu o novom općem poreznom zakonu u kojem Porezna uprava treba biti što više partner gospodarstvu, onaj koji i educira i pomaže, a ne da bude samo represivni aparat ili institucija. I to su sve mjere i ovi porezni zakoni da pokušamo maksimalno biti pri ruci gospodarstvu. Ono što je ključno da se kontrolira naplata, da se pojača naplata, da se smanji onaj dio koji je vezan i sivu ekonomiju i neplaćanje poreza. Tu je uloga Porezne uprave iznimno velika. Mislim daje dubinska analiza koja će se raditi i kod korisnika proračuna bila bi potrebna da se radi dubinska analiza da se koriste te institucije i u pripremi ovih zakona i analiza u analizi i stanja u gospodarstvu i mjerama i mislim da ćemo onda kvalitetnije i gospodarstvu pomoći jer gospodarstvo nije to u mogućnosti koje može raditi određene analize, mislim da tu država može puno više Dakle, podržavamo ovaj prijedlog zakona i vjerujemo da će imati zaista konkretne efekte i kvalitetne mjere ne samo za proračun nego i za stimulaciju u gospodarstvo za daljnje ulaganje. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti.